Изслушване на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на основание чл. 110 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно концесията на летище София. август 2021 г. – точка първа за четвъртък. 5. Изслушване на министъра на околната среда и водите на основание чл. 110 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно вноса, съхранението и оползотворяването на битови опасни отпадъци и продукти от тях,

Проект на решение за изготвяне и представяне на отчет на КЕВР относно изпълнението на бизнес планове на ВиК операторите за периода 2017 – 2020 г. и одобряването на бизнес плановете им за 2022 – 2026 г. Вносители – Мая Манолова и група народни представители, г. 8. Парламентарен контрол по чл. 91 – 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – петък, 20 август, от 9:00 часа., включващ: 8.1. Разисквания по питането от народните представители Велизар Шаламанов и Калоян Янков към министъра на отбраната относно реализация на Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 194 народни представители: за 192, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. Преминаваме към Проект на решение

Комисията по здравеопазването се състои от 23 народни представители, от които 6 от парламентарната група на „Има такъв народ“, 6 от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 4 от парламентарната група на „БСП за България“, 3 от парламентарната група на „Демократична България“, 3 от парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 1 от парламентарната група на „Изправи се, БГ! Ние идваме!“.

Благодаря Ви, господин Каримански. Имате думата за Проекта на решение. Не виждам. Искате ли да се предложат имената и да го гласуваме заедно, или да гласуваме първо Проекта на решение и след това отделно имената?

Кирил Симеонов, Пламен Данаилов, Деляна Пешева, Живка Железова, Мика Зайкова и Любомир Каримански, като предлагаме господин Любомир Каримански за председател на Комисията. ПРЕДСЕДАТЕЛ От името на ГЕРБ-СДС за членове на Комисията предлагаме Кирил Миланов Ананиев – и за заместник-председател, Александър Койчев Иванов, Димитър Борисов Главчев, Ирена Методиева Димова, Красимир Георгиев Вълчев и Теменужка Петрова Петкова.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители,

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Бяхме многократно обвинявани – „Изправи се БГ! Ние идваме!“,

че ние не желаем и няма да получаваме председателски места в комисиите, нито заместник-председателски. Ще имаме членове и ще продължим, както и досега, да работим активно, отговорно и компетентно по темите, които са важни за българските граждани. Мисля, че най-малката парламентарна група е достатъчно активна, ще бъдем такива и в комисиите, но оставяме председателските и заместник-председателските места в комисиите за Вас. В Комисията по бюджет и финанси предлагаме да бъде включена госпожа Мария Капон. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, госпожо Манолова. Нали разбирате, че ако последват сега всички народни представители и парламентарни групи Вашите Вашите думи, ще останат комисиите без ръководство и ще блокираме работата на Народното събрание, защото в момента всички могат да оттеглят своите кандидатури. Просто не се прави така в една парламентарна република. Подлагам на гласуване Проекта за решение, заедно с направените предложения за членове и ръководство на Комисията. Гласували

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 204 народни представители: за 194, против 4, въздържали се 6. Предложението е прието.

РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по конституционни и правни въпроси Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т.

4 от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 3 от парламентарната група на „БСП за България“, 2 от парламентарната група на „Демократична България“, 2 от парламентарната група на ДПС, 1 от парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“. 2. Избира за членове на Комисията:…

От „Има такъв народ“ ще има ли предложения за членове на Комисията? Благодаря Ви. За Комисията по конституционни и правни въпроси от името на „Има такъв народ“ предлагаме следните народни представители за членове: Александър Рашев, Андрей Михайлов, Галина Димитрова, Момчил Иванов, Ива Митева, Радостин Василев,

Предложението на парламентарната група на ГЕРБ-СДС е за членове на Комисията Александър Богданов Николов, Анна Василева Александрова, Дани Стефанова Каназирева, Екатерина Спасова Генчева-Захариева, Николина Ангелкова,

Благодаря, госпожо Председател. От името на „БСП за България“ предлагаме Крум Зарков за заместник-председател и членове Тодор Байчев, Явор Божанков и Филип Попов. Благодаря. Благодаря Ви. От „Демократична България“?

Благодаря Ви, госпожо Председател. От името на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ за Комисията предлагаме Меглена Гунчева. Благодаря Ви. Поставям на гласуване Проекта на решение, заедно с така предложените имена за членове и ръководство на Комисията. КАЛОЯН ЯНКОВ (ДБ, чрез

връзка): Гласувам за. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Гласували 213 народни представители: за 213, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Да се прибави гласът на колегата, гласувал онлайн. Преминаваме към следващия Проект на решение за избиране на Комисия по икономическа политика, иновации и туризъм. Заповядайте. РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по икономическа политика, иновации и туризъм

Комисията по икономическа политика, иновации и туризъм се състои от 23 народни представители, от които 6 от парламентарната група на „Има такъв народ“; 6 от парламентарната група на ГЕРБ-СДС; 3 от парламентарната група на „БСП за България“, 2 от парламентарната група на „Демократична България“, 2 от парламентарната група на ДПС, 1 от парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“.

От „Има такъв народ“ за членове на Комисията предлагаме Светослав Георгиев, Ивайло Кожухаров, Росен Димов, Петко Кощирев, Живка Железова и Билян Кършовски, като предлагаме за заместник-председател на Комисията господин Росен Димов. ПРЕДСЕДАТЕЛ

От ГЕРБ-СДС предлагаме Александър Койчев Иванов, Делян Александров Добрев, Жечо Дончев Станков, Красен Георгиев Кръстев, Николина Панайотова Ангелкова, Румен Димитров Христов, Александър Иванов за заместник-председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател. От „БСП за България“ предлагаме Петър Кънев за заместник-председател и членове Стоян Мирчев, Христо Проданов и професор Румен Гечев. Благодаря Ви. От „Демократична България“ – заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. От „Демократична България“ предлагаме за заместник-председател на Комисията Петър Маринов и за членове Мартин Димитров и Димитър Найденов. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. От „Движение за права и свободи“ – заповядайте.

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Комисията по здравеопазването се състои от 23 народни представители, от които 6 от парламентарната група на „Има такъв народ“, 6 от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 4 от парламентарната група на „БСП за България“, 3 от парламентарната група на „Демократична България“, 3 от парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 1 от парламентарната група на „Изправи се, БГ! Ние идваме!“.

За членове на Комисията по енергетика и климат от „Има такъв народ“ предлагаме Георги Попов, Георги Чепишев, Иван Хиновски, Иво Атанасов, Лъчезар Бакърджиев, Тихомир Тенев, като за председател на Комисията предлагаме господин Иван Хиновски.

Предложението на ГЕРБ-СДС за членове на Комисията Георги Запрев Динев, Делян Александров Добрев, Жечо Дойчев Станков, Ирена Методиева Димова, Теменужка Петрова Петкова и Стефан Мирев. За заместник-председател предлагаме Делян Добрев. Благодаря Ви. От „БСП за България“? Благодаря, госпожо Председател. От името на „БСП за България“ предлагаме Атанас Костадинов за заместник-председател, Георги Кадиев, Драгомир Стойнев и Минчо Христов за членове. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. От „Демократична България“?

От името на „Демократична България“ предлагаме Мартин Димитров за заместник-председател и за членове Николай Христов и Владислав Панев. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. От „Движение за права и свободи“?

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 194 народни представители: за 192, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. отчетете онлайн гласа. Проект на решение за избиране на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Заповядайте.

6 от парламентарната група на „Има такъв народ“; 6 от парламентарната група на ГЕРБ-СДС; 4 от парламентарната група на „БСП за България“; 3 от парламентарната група на „Демократична България“; 3 от парламентарната група на „Движение за права и свободи“; 1 от парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“.“

От „Има такъв народ“ в Комисията за регионална политика предлагаме следните членове:

За членове на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление предлагаме Александър Руменов Ненков, Деница Пламенова Николова, Иван Борисов Тотев, Николай Нанков Нанков,

Благодаря, госпожо Председател. От името на „БСП за България“ предлагаме Борислав Гуцанов за заместник-председател и членове Манол Генов, Петя Михалевска и Филчо Филев. Благодаря Ви. От „Демократична България“ – заповядайте.

По т. 1 от Проекта на решение предлагаме за членове Халил Летифов, Танер Али и Рамадан Аталай, а по т. 2 предлагаме господин Халил Летифов за председател на Комисията.

следните народни представители: От ГЕРБ-СДС предложенията за членове на Комисията са: Даниел Митов, Димитър Главчев, Екатерина Захариева, Христо Гаджев. За заместник председател на Комисията предлагаме Екатерина Захариева. ПРЕДСЕДАТЕЛ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател. От „БСП за България“ предлагаме професор Иво Христов, професор Георги Михайлов и Кристиан Вигенин. Благодаря Ви. От „Демократична България“ – заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. От „Демократична България“ предлагаме за заместник председател на Комисията по външна политика Стефан Тафров и за член Стоян Михалев. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. От „Движение за права и свободи“.

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 194 народни представители: за 192, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. Прибавете и гласа онлайн. Проект на решение за избиране на Комисия по въпросите на Европейския съюз. Заповядайте.

4 от парламентарната група на „БСП за България“, 3 от парламентарната група на „Демократична България“, 3 от парламентарната група на

За членове на Комисията по въпросите на Европейския съюз от „Има такъв народ“ предлагаме Димитър Гърдев, Галина Димитрова, Пламен Абровски, Петко Кущирев и Христо Дочев,

От ГЕРБ-СДС предлагаме Александър Богданов Николов, Деница Пламенова Николова, Томислав Пейков Дончев и за председател, и Галя Желязкова. СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател. От името на „БСП за България“ предлагам Драгомир Стойнев

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 204 народни представители: за 194, против 4, въздържали се 6. Предложението е прието. Преминаваме към следващия Проект на решение за избиране на Комисия за контрол над

3 от парламентарната група на „БСП за България“, 2 от парламентарната група на „Демократична България“, 2 от парламентарната група на ДПС, 1 от парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“.

От „Има такъв народ“ в Комисията по отбрана предлагаме Александър Атанасов Александров, Александър Марков, Билян Кършовски, Александър Владиславов Тодоров и Андрей Михайлов. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. От ГЕРБ-СДС – госпожо Атанасова. Благодаря

да бъде отразено в Проекта на решение. ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Извинявам се, колеги. По предната комисия по въпросите на Европейския съюз коректното име на колега, който ще заеме място в нея, е на Младен Шишков, а не Галя Желязкова. Моля за извинение!

Благодаря, госпожо Председател. От името на „БСП за България“ в Комисията по отбрана предлагаме Атанас Зафиров за председател, Борислав Гуцанов и Петър Кънев за членове. ПРЕДСЕДАТЕЛ От „Демократична България“ – заповядайте.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

Благодаря Ви. Също да се извиня за корекция в името – господин Александър Велиславов Тодоров, а не Владиславов. Благодаря Ви, госпожо Василева. Подлагам на гласуване Проекта на решение с така предложените членове и ръководство на Комисията и с корекцията, направена от госпожа Атанасова за предишното решение. КАЛОЯН ЯНКОВ (ДБ, чрез

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 204 народни представители: за 194, против 4, въздържали се 6. Предложението е прието. Преминаваме към следващия проект на решение за избиране на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Заповядайте.

от които 6 от Парламентарната група на „Има такъв народ“, 6 от Парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 4 от Парламентарната група на „БСП за България“, 3 от Парламентарната група на „Демократична България", 3 от Парламентарната група на ДПС,

За членове на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлагаме: професор Николай Радулов, Радослав Бойчев, Светлин Стоянов, Георги Попов, Васил Георгиев, Виктория Василева, като за председател на Комисията предлагаме професор Николай Радулов.

Предлагаме за членове на Комисията Димитър Ангелов Иванов, Маноил Минчев Манев, Младен Найденов Маринов и за заместник-председател Христо Богомилов Терзийски, Чавдар Борисов Божурски и Димитър Янев.

Благодаря, госпожо Председател. От името на „БСП за България“ в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлагам за заместник-председател доктор на науките Иван Валентинов Иванов и за членове Бойко Клечков и Тодор Байчев. Благодаря Ви.

От „Демократична България“ предлагаме Димитър Сяров за заместник-председател на Комисията, Николай Христов и Калоян Янков за членове. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. От „Движение за права и свободи“, заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. От името на „Движението за права и свободи“ предлагаме господин Мустафа Карадайъ, господин Ахмед Ахмедов и господин Гюнер Ахмед, като Ахмед Ахмедов за заместник-председател. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подлагам на гласуване Проекта на решение заедно с така направените предложения. Моля, режим на гласуване.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

членове от всяка парламентарна група, трябва да определим сега и имената на членовете, които ще бъдат председатели на Комисията на ротационния принцип, така че ще Ви изчета. Тъй като има техническа грешка в позоваването на основанията, ще Ви направя предложения за редакционна корекция на основанията на т. 1 и 3: „Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 10,

и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения се състои от 12 народни представители по 2 от парламентарните групи на „Има такъв народ“, ГЕРБ-СДС, „БСП за България“, „Демократична България“, „Движение за права и свободи“, и „Изправи се БГ! Ние идваме!“. 3. Комисията се председателства на ротационен принцип за една парламентарна сесия според числеността на парламентарните групи, последователно от членовете на Комисията. Избира за заместник-председатели на Комисията.“ Моля за предложения. В Комисията за контрол над службите от „Има такъв народ“ членове професор Николай Радулов и Светлин Стоянов, като председател на ротационен принцип от наша страна ще бъде Светлин Стоянов.

Предлагаме за членове на Комисията Христо Богомилов Терзийски и Десислава Вълчева Атанасова, като председател на ротационен принцип ще бъде Христо Терзийски. Благодаря Ви. От „БСП за България“, заповядайте.

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 194 народни представители: за 192, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. Преминаваме към Проект на решение за избиране на Комисия по труда, социалната и демографската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

4 от парламентарната група на „БСП за България“, 3 от парламентарната група на „Демократична България“, 3 от парламентарната група на

От „Има такъв народ“ в Комисията по земеделието, храните и горите предлагаме господин Дилян Господинов, Васил Георгиев, Златомира Карагеоргиева-Мострова, Мария Петрова, Танер Тюркоглу, Пламен Абровски, като за председател на Комисията предлагаме Пламен Абровски.

СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател. От името на „БСП за България“ в Комисията по земеделието, храните и храните предлагаме Владимир Маринов,

Благодаря, госпожо Председател. От името на „Движение за права и свободи“ предлагаме господин Бюрхан Абазов за заместник-председател и за членове госпожа Имрен Мехмедова и господин Димитър Аврамов. Благодаря.

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 194 народни представители: за 192, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. Преминаваме към Проект на решение за избиране на Комисия по труда, социалната и демографската политика. Заповядайте.

РЕШИ: 1. Комисията по труда, социалната и демографската политика се състои от 23 народни представители, от които 6 от Парламентарната група на „Има такъв народ“, 6 от Парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 4 от Парламентарната група на „БСП за България“, 3 от Парламентарната група на „Демократична България“, 3 от Парламентарната група на ДПС,

За членове на Комисията по труда, социалната и демографската политика от „Има такъв народ“ предлагаме: Александър Марков, Венцислав Асенов, Мика Зайкова, Паунита Михайлова, Алпер Мурадов, Десислава Цонева,

От групата на ГЕРБ-СДС предлагаме: Валери Пламенов Лачовски, Галя Стоянова Желязкова, Деница Евгениева Сачева и за заместник-председател, Илиана Петкова Жекова, Красен Георгиев Кръстев, Лидия Велик. Благодаря Ви. От „БСП за България“ – господин Свиленски или господин Ченчев?

От „Демократична България“? Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! От „Демократична България“ предлагаме за заместник-председател в Комисията по труда, социалната и демографската политика Елисавета Белобрадова, а за членове: Цецка Бачкова и Георги Ганев.

3 от Парламентарната група на „БСП за България“, 2 от Парламентарната група на „Демократична България“, 2 от Парламентарната група на ДПС, 1 от Парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“.

За Комисията по образованието и науката от „Има такъв народ“ – за членове: Пламен Николов, Светослав Георгиев, Андрей Чорбанов, Силви Кирилов Петров, Иван Клисурски, Катерина Ряхова.

Благодаря Ви. От „БСП за България“, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! От БСП предлагаме Ирена Анастасова за председател на Комисията, Веска Ненчева, Петя Цанкова и Иво Христов. Благодаря Ви. От „Демократична България“? От „Демократична България“ предлагаме: Ивайло Старибратов за заместник-председател на Комисията по образованието и науката и за членове Таня Андреева и Свилен Андреев. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Благодаря Ви. Нямаше да имате заместник-председател. Подлагам на гласуване Проекта за решение с така направените предложения. Моля, режим на гласуване.

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 194 народни представители: за 192, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. Преминаваме към следващия Проект за решение за избиране на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта.

климат се състои от 23 народни представители, от които 6 от парламентарната група на „Има такъв народ“; 6 от парламентарната група на ГЕРБ-СДС; 4 от парламентарната група на „БСП за България“; 3 от парламентарната група на „Демократична България“;

За членове на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлагаме: Александър Велиславов Тодоров, Антоанета Стефанова, Петя Димитрова, Радостин Василев, Християна Тодорова. Като заместник-председател на Комисията предлагаме Антоанета Стефанова.

За членове на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлагаме: Валентин Мирчов Милушев, Георги Запрев Динев, Красен Кирилов Кралев – съответно и заместник-председател, и Стефан Апостолов Апостолов. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Благодаря, госпожо Председател. От името на „БСП за България“ в Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлагаме господин Иван Ченчев за председател и за членове Румен Павлов и Крум Дончев. Благодаря Ви. От „Демократична България“

Преминаваме към Проект за решение за избиране на Комисия по здравеопазването. Заповядайте.

парламентарната група на „БСП за България“, 2 от парламентарната група на „Демократична България“, 2 от парламентарната група на ДПС, 1 от парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“.

За членове на Комисията по здравеопазването от „Има такъв народ“ предлагаме доктор Алпер Мурадов, Христо Дочев, доктор Ивайло Христов, професор Андрей Чорбанов, доцент доктор Силви Кирилов Петров и Христо Глушков, като предлагаме за председател на Комисията доцент доктор Силви Кирилов Петров.

Благодаря. Предлагаме за членове на Комисията по здравеопазването Валери Пламенов Лачовски, Даниела Дариткова, Красен Кралев, Костадин Ангелов и за заместник-председател, Лидия Велик Маринова и Лъчезар Богомилов Иванов. ПРЕДСЕДАТЕЛ От „БСП за България“? Заповядайте.

Благодаря, госпожо Председател. От името на парламентарната група на ДПС предлагаме доктор Джевдет Чакъров за заместник-председател, доктор Хасан Адемов и доктор Тунджай Йозтюрк за членове. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Комисията по околната среда и водите се състои от 23 народни представители, от които 6 от парламентарната група на „Има такъв народ“, 6 от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 4 от парламентарната група на „БСП за България“, 3 от парламентарната група на „Демократична България“, 3 от парламентарната група на

за членове на Комисията по околната среда и водите предлагаме Александър Благовестов Тодоров, Георги Георгиев, Георги Чепишев, Иво Атанасов, Петър Димитров и Иван Хиновски, като предлагаме за заместник-председател господин Александър Тодоров. Благодаря Ви. От ГЕРБ-СДС

От името на „БСП за България“ в Комисията по околната среда и водите предлагаме Атанас Костадинов, Манол Генов за заместник-председател, Петя Михайлевска и Явор Божанков. ПРЕДСЕДАТЕЛ От „Демократична България“ – заповядайте.

Благодаря, госпожо Председател. От името на ДПС предлагаме господин Джевдет Чакъров, господин Ерджан Ебатин за заместник-председател и господин Цветан Енчев. Благодаря.

За членове на Комисията по транспорта и съобщенията от „Има такъв народ“ предлагаме Васил Апостолов, Иван Кючуков, Златомира Карагеоргиева-Мострова, Петър Димитров, Пламен Данаилов, Анита Коцелова и за заместник-председател Златомира Мострова.

за членове съответно Валентин Мирчов Милушев, Мартин Петров Андонов, Павел Алексиев Христов, Пенчо Малинов Малинов и Стефан Апостолов Апостолов. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Уважаема госпожо Председател! От името на „БСП за България“ предлагаме Георги Свиленски за заместник-председател,

Проект на решение за избиране на Комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии. Заповядайте.

От името на „Демократична България“ предлагаме Ивайло Мирчев за председател на Комисията и Петър Маринов за член. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. От „Движение за права и свободи“.

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 194 народни представители: за 192, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието.

3 от парламентарната група на „БСП за България“, 2 от парламентарната група на „Демократична България“, 2 от парламентарната група на ДПС, 1 от парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“.

За членове на Комисията по културата и медиите предлагаме Ивайло Ванев Вълчев, Станислав Балабанов, Филип Станев, Ива Митева, Тошко Йорданов и Дилян Господинов, като за заместник-председател на Комисията предлагаме господин Филип Станев.

От парламентарната група на ГЕРБ-СДС предлагаме Любен Дилов, Димитър Николов, Петър Николов, Славена Точева, Тома Любомиров Биков, както и за председател на Комисията Юлиян Станев. Благодаря Ви. От „БСП за България“ – заповядайте. (БСП за България): От името на „БСП за България“ предлагаме господин Александър Симов за заместник председател, Стоян Мирчев и Иван Ченчев за членове.

Благодаря, госпожо Председател. От „Демократична България“ предлагаме Стоян Михалев за заместник-председател на Комисията, Александра Стеркова и Манол Пейков за членове. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви.

за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество се

прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество се състои от 17 народни представители, от които 5 от парламентарната група на „Има такъв народ“, 4 от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 3 от парламентарната група на „БСП за България“, 2 от парламентарната група на „Демократична България“,

За членове на Комисията предлагаме Тошко Йорданов, Ивайло Вълчев, Станислав Балабанов, Филип Станев, Тихомир Тенев и господин Тошко Йорданов за заместник-председател на Комисията.

Предлагаме за членове на Комисията Анна Василева Александрова, Даниела Дариткова и за заместник-председател, Илиана Петкова Жекова и Славена Точева. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА

Проект на решение за избиране на Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите. Заповядайте.

Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите се състои от 17 народни представители, от които 5 от парламентарната група на „Има такъв народ“, 4 от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 3 от парламентарната група на „БСП за България“, 2 от парламентарната група на „Демократична България“, 2 от парламентарната група на ДПС, 1 от парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“. 2. Избира за членове на Комисията:…

От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС за

Уважаема госпожо Председател! За заместник-председател на Комисията от името на „БСП за България“ предлагаме господин Христо Проданов, за член господин Георги Свиленски. Благодаря Ви. От „Демократична България“

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 195 народни представители: за 185, против 1, въздържали се 9. Предложението е прието. Заповядайте.

това не касае господин Чолаков. Ние смятаме, че за тази комисия конкретно има две далеч по-добри предложения, а именно: Младен Маринов и Христо Терзийски. Извън забавната част намираме за срамно председател на Комисията по правата на човека да бъде ГЕРБ. И не само заради вчерашния ден –

българите извън страната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

за членове на тази комисия предлагаме Ивайло Христов, Павела Митова, Христо Гушков, Владимир Русев, Катерина Ряхова, като за заместник-председател предлагаме Павела Митова.

Благодаря Ви. От „Демократична България“ – заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. За председател на Комисията по политиките за българите извън страната предлагаме Антоанета Цонева. За член на Комисията предлагаме Манол Пейков. Благодаря Ви. От „Движение за права и свободи“ – заповядайте.

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 195 народни представители: за 185, против 6, въздържали се 3. Предложението е прието. С това всички комисии на Народното събрание са конституирани и могат да започнат своята работа. Искам само да помоля председателите на комисиите комисиите да се съберат в почивката, защото знаете, че заседанията на всички комисии са публични, и да могат да уточнят как да заседават комисиите, за да не се наруши правото на всеки народен представител да участва в две комисии, ако те съвпадат в съответните дни.